Prelazimo na 3. točku dnevnog reda, a to je - Izvješće o tijeku pregovaračkog procesa Republike Hrvatske - Europska unija za vrijeme predsjedavanja Kraljevine Švedske Vijećem Europske unije (razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine) Vlada Republike Hrvatske je voditelj Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Podnijeli su ovo izvješće na temelju izjave Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Vladimir Drobnjak, veleposlanik i zamjenik voditelja Državnog izaslanstva za pregovore u pristupanju RH u Europsku uniju. Izvolite. **Drobnjak, Vladimir** Hvala lijepa. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Pred nama je dakle izvješće o pregovorima tijekom švedskog predsjedništva u drugoj polovici prošle godine. Riječ je o ne samo statistički gledano najuspješnijem od svih predsjedništava u dosadašnjem tijeku pregovaračkog postupka, za vrijeme švedskog predsjedanja mi smo otvorili 6 i privremeno zatvorili 10 pregovaračkih poglavlja i na kraju izvještajnog razdoblja imali smo ukupno 28 otvorenih i 17 privremeno zatvorenih poglavlja. S obzirom da izvješće vrlo detaljno sve obrazlažem, dopustite mi samo nekoliko glavnih naglasaka vezanih uz švedsko predsjedanje, nastojat ću …/Govornik se ne razumije./… ih samo pobrojati. Prvo obilježje švedskog predsjedništva, osim činjenice da je Švedska nastupila vrlo profesionalno, vrlo učinkovito i na djelu potvrdila svoju privrženost politici proširenja Jedno od obilježja pregovora tijekom švedskog predsjedništva je da je u njihovo vrijeme došlo do deblokade pregovora od strane Slovenije, što je i omogućilo takav proboj. Dodatno na kraju švedskog predsjedanja Europska Komisija sačinila je dva kapitalna dokumenta, jedno je dokument pod nazivom strategija proširenje i glavni izazovi 2009. i 2010., te izvješće o napretku Hrvatske u pregovorima, oba dokumenta sadrže dosad najbolje i najkvalitetnije ocjene. Dodatno također je predložen i financijski paket za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji u vrijednosti od 3,568 3,568 milijardi eura, dakle 3 milijarde 568 milijuna eura za prve dvije godine članstva, te je uspostavljena ad hoc radna skupina za izradu ugovora o pristupanju. Sve to skupa stvorilo je dodatnu kritičnu kvalitetnu masu u našim pregovorima, i uporište za tvrdnju koja dolazi iz Bruxellesa i od strane država članica, da su naši pregovori ušli u završnu i odlučujuću fazu. Dopustite mi na kraju samo nekoliko opaski i izvan okvira izvještajnog razdoblja kad već imam čast obratiti vam se. Mislim da treba krenuti od činjenice da je Hrvatska ovog trenutka najvećim dijelom već usklađena sa pravnom stečevinom Mi ćemo u ponedjeljak zatvoriti još jedno pregovaračko poglavlje na međuvladinoj konferenciji, čime ćemo povećati broj zatvorenih poglavlja na 18. Međutim ta statistika ne iznosi Činjenica je da je posao u potpunosti gotov ili je pri samom kraju još u 7 pregovaračkih poglavlja, a u vrlo odmakloj fazi u ostalima. Mi smo predali svih 33 pregovaračkih stajališta koliko je poglavlja prošlo postupak screeninga, što znači da je Hrvatska sa svoje strane učinila sve potrebno za otvaranje tih poglavlja, želim reći da jučer u Vijeću Europske unije započela rasprava u cilju otvaranja poglavlja 31. zajednička vanjska sigurnosna i obrambena politika. Realno pitanje glasi možemo li dovršiti posao u ovoj godini, kad je riječ o zatvaranju svih poglavlja, moje mišljenje da možemo bez obzira na svu njegovu težinu i izazove, ali dinamika dovršenja tog posla ne ovisi samo o Republici Hrvatskoj, već i o brzini i volumenu postupanja i rasprave na strani Europske Komisije i država članica. Kad je riječ o poglavlju 1. kojeg zatvaramo u ponedjeljak, važno je reći da ćemo time zatvoriti i treće od četiri četiri temeljnih poglavlja, to su i poglavlja rednim brojevima 1., 2., 3., 4. koji sadrže temeljne slobode na zajedničkom tržištu Europske unije i koje pokrivaju najveći dio pravne stečevine. Podsjećam mi smo već ranije zatvorili poglavlja o slobodi kretanja radnika i slobodi pružanja usluga, u ponedjeljak zatvaramo poglavlje sloboda kretanja roba, a mogu reći da kad je riječ o četvrtoj temeljnoj slobodi i slobodi kretanja kapitala jučer smo dobili potvrdu na tehničkoj razini u Europskoj Komisiji da su i u tom poglavlju ispunjena sva mjerila za zatvaranje. Dodatno rad na ugovore o pristupanju posebno kroz tehničke adaptacije ide dobro i mislim da nema nikakvih razloga ne vjerovati u konačan uspjeh, naravno nema ni razloga za opuštanje, pred nama je još posla iako je najveći dio posla iza nas, ali ovaj posao koji je preostao mi mu se posvećujemo punom pozornošću i iz sve snage i vraćam se na izvještaj o švedskom predsjedništvu, mislim da on je detaljan i da govori sam za sebe. I zahvaljujem na pozornosti. I zahvaljujem Hrvatskom saboru na svoj dosadašnjoj potpori u pregovorima bez koje naravno ne bi mogli doći do ove točke gdje smo danas. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. I otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnika Tanja Vrbat. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, glavni pregovaraču, kolegice i kolege zastupnici. Izvješće o tijeku pregovaračkog procesa između Republike Hrvatske i Europske unije koje od danas imamo pred sobom obuhvaća razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine, i Vijećem Europske unije predsjedalo je u tom razdoblju Kraljevina Švedska. To šestomjesečno razdoblje okončano je zadnjim danom prošle godine i kako je i prije naglašeno tako i mi u klubu SDP-a njime možemo izraziti zadovoljstvo, ali tek umjereno zadovoljstvo. Na kraju izvještajnog razdoblja sveukupno je u već dugom četverogodišnjem vođenju naših pregovora, kada se svede crta na kraj švedskog predsjedanja, 28 poglavlja otvoreno i 17 privremeno zatvoreno, točnije tijekom predsjedanja Kraljevine Švedske otvoreno je 6 i privremeno zatvoreno 10 pregovaračkih poglavlja. Znači tehnički ostvaren je daljnji napredak u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, održane su tri međuvladine konferencije o pristupanju, dvije na ministarskoj i jedna na zamjeničkoj razini. Također Europska Komisija je već u studenom davne 2008. usvojila jesenski paket dokumenata o proširenju koji uključuje strateški dokument komunikacije Europske Komisije Vijeću i Europskom Parlamentu te strategiju proširenja i glavnih izazova 2008., ali i 2009. i 2010. i s prilogom mape puta za dostizanje konačne faze pristupnih pregovora s Republikom Hrvatskom. Prihvaćeno je izvješće Europske Komisije o napretku uključujući i Hrvatsku gdje smo zaista za sada, do sada dobili najbolje ocjene. Svime time mi možemo biti zadovoljni, pogotovo možemo biti zadovoljni kada smo dobili tzv. roud map za dostizanje konačne faze za zaključenje naših pristupnih pregovora. No očekivalo se da Republika Hrvatska uđe u završnu fazu pristupnih pregovora do kraja 2009. godine ako poduzme neophodne korake u pripremnome procesu, ako je Europska Komisija predlagala indikativnu mapu puta za tehničko okončanje pregovora, međutim sada je jako neizvjesno po nama u klubu SDP-a i okončanje pregovora do kraja ove tekuće 2010. godine. Sama Europska Komisija svojedobno je isticala da su naši pregovori ušli u odlučujuću završnu fazu, nakon čega je nažalost pristupilo ono poznato jednogodišnja stagnacija pregovora. Kako je navedeno u izvještaju koje je pred nama nastavilo se na radu za otvaranje i zatvaranje poglavlja, ispunjavanje mjerila, usklađivanje zakonodavstva čemu mi ovdje u dvorani najbolje svjedočimo. U izvješću se navodi da Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje da Hrvatska obzirom na okolnosti je ostvarila dobar napredak u pregovaračkom procesu tijekom izvještajnog razdoblja te da je pristupni proces završetkom 2009. godine ušao u tu zaključnu, najsloženiju fazu. Ali, ne navodi se koje su to okolnosti ni u čemu je osobito složena ta zadnja faza pregovora. Da li se tu misli na probleme u pravosuđu, na probleme s korupcijom ili na probleme koji prate sektor brodogradnje? Pozitivna je i činjenica uspostave ad hoc radne skupine o kojoj je govorio i glavni pregovarač za izradu nacrta Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU koja se radi paralelno s odvijanjem završnog procesa pregovara u čemu ćemo uštedjeti uštedjeti nekih 6 mjeseci. No vratimo se na one otegotne okolnosti koje su nas pratile, a koje su djelomično obilježile i švedsko predsjedanje Europskim vijećem, a to je odnos sa našom susjednom Slovenijom koja je iz pozicije članice blokirala 12 poglavlja i druge 2 zemlje koje su druge 2 zemlje koje su blokirale Poglavlje 23. – Pravosuđe radi nedovoljne, aljkave i nedorečene suradnje naše zemlje sa sudom u Haagu, ali i visoke razine korupcije u našem društvu i nedovoljnom radu na reformi pravosuđa. Ovi potonji su vrlo bitni aspekti na koje se nedovoljno ukazuje. Krivica nije samo u susjedima i graničnom sporu, koji nisu smjeli biti paravan za nerješavanje naših unutarnjih pitanja pravne države, korupcije i općenito provođenje nužnih reformi radi nas samih, a ne radi EU. Najpozitivnija je činjenica, dimenzija koja se dogodila, je svi ćemo priznati, to što se odblokirala pozicija sa susjednom Slovenijom i što su se konačno pristupni pregovori odvojili od razgovora oko graničnog spora sa susjednom Slovenijom. Što je na kraju rezultiralo, svi dobro znamo, sporazumom koji je ratificirao i ovaj Sabor 20. studenog 2009. Kraljevina Švedska je zemlja koja je nakon Češkog predsjedanja, za čijeg predsjedanja nije bilo nikakvog napretka u našem pretpristupnom procesu, vrlo otvoreno podržava naš pristupni put u EU. Međutim, i za vrijeme njenog predsjedanja susrela se sa problemima koji su nastali nakon održavanja europskih izbora što je rezultiralo i vremenskom nesigurnošću oko imenovanja nove komisije čiji se mandat nastavio nakon europskih izbora. A Europski parlament i komisija stoga nisu neko vrijeme bili u potpunosti operativni u svojim djelovanjima što se donekle negativno reflektiralo i na pitanje napretka naših pregovora. Danas, u ime kluba zastupnika SDP-a, želimo istaknuti da je za naš rad i napore u pristupnim pregovorima izuzetno važno analizirati 3 ključna aspekta europskog pristupnog procesa. O tim 3 aspektima smatramo da se na njih ne obraća dovoljno pažnje, truda i rada svih nas, a poglavito Vlade RH. Prvi Prvi aspekt je da pažljivo treba pratiti širi kontekst zbivanja na globalnoj i europskoj razini koji ima i refleksije na dinamiku i formuliranje nijansi u politici proširenja EU. Tijekom prošle godine bio je prepoznatljiv odraz globalne krize i ekonomske krize na opće raspoloženje članica EU prema politici proširenja na način da su države članice svoju pozornost poglavito usmjerile bavljenju vlastitim problemima gospodarskog i socijalnog karaktera, nažalost mi smo se više bavili lamentiranjem o svjetskoj krizi nego rješavanjem po uzoru na članice EU svoje domaće krize. prvotni negativni rezultat referenduma o Lisabonskom ugovoru vratio je svojedobno na dnevni red u europskim zemljama mantru određenih političkih krugova da u Europi bez institucionalne reforme nema ni daljnjeg proširenja. I to je također negativno, to ozračje, utjecalo na naše pristupne pregovore. Stoga, usporedni proces sada već skoro 15-godišnjeg nastojanja članica EU da vlastite institucije prilagode bitno povećanom članstvu unije 21. stoljeća zasigurno ostavlja i trag na brzinu dinamike proširenja prema državama članicama jugoistočne Europe pa tako i Hrvatske. Pri čemu su i određena negativna iskustva s recentnim proširenjem pridonijela, moramo biti otvoreni, svojevrsnoj suzdržanosti starih članica. Kada se tome pridoda i novelirana strategija proširenja s kraja 2006. prema kojoj je apsorbcijska sposobnost EU ponovno vraćena u prvi plan premda je ona jedan od kopenghaških kriterija iz 1993. tada je jasno da se proces proširenja odvija pod znatno složenijim okolnostima nego što je to ranije bio slučaj. Drugi aspekt koji želimo naglasiti je nužnost za punom predanosti Vlade RH i svih ostalih institucija koje djeluju u pristupnom procesu pregovora kvalitetnom provođenju reformskih procesa u okviru proširenja pristupanja pristupanja EU u političkom, ekonomskom i sektorskom pogledu. U tom smislu smatramo da je izuzetno bitna provedba strateških okvirnih dokumenata, odnosno Nacionalnog programa pristupanja i plana usklađivanja zakonodavstva s aquisom kao i pretpristupnog ekonomskog programa koji uzima u obzir ključne elemente makroekonomske politike i fiskalne politike te provođenje strukturnih reformi, a u kontekstu pristupanja EU i adekvatnog referiranja na strateške europske dokumente i smjernice. Za uspješnost ovog procesa važno je jačanje institucionalnih sposobnosti, državne administracije kao nositelja reformskih aktivnosti na razini ministarstava, ali i na razini administrativnih sposobnosti Parlamenta za procesuiranje zakonskih prijedloga. U klubu SDP-a važnim držimo i sveobuhvatan karakter reformskih napora na način da se o ključnim pitanjima vodi argumentirana, javna i stručna rasprava, a da parlamentarna tijela kao što su to npr. Odbor za europske integracije i Nacionalni odbor za praćenje pretpristupnih pregovora u RH budu generatori takvih javnih debata na političkoj razini koje su odlučujuće i utječu i utječu na pitanje javne potpore i javnog mnijenja za pristupanje Hrvatske EU. Traženje konsenzusa u europskim pitanjima jest korisno i ali one ne smije biti supstitut za tu otvorenu javnu raspravu. Jer će se na taj način javnosti prikazati dati mogućnost da pravodobno bude informirana o temama koje će imati konkretnih učinaka na svakodnevni život svih građana. klub zastupnika SDP-a podržati će ovo izvješće, ali izražava bojazan i skepsu oko termina završetka pretpristupnih pregovora RH sa EU. Ako propustimo rok za završetka pregovora do kraja ove godine, rokovi od finalizacije potpisivanja i ratifikacije našeg predpristupnog ugovora, previše će se odužiti. Nemojmo zaboraviti da 27 parlamenata treba ratificirati naš pretpristupni sporazum, parlamenti svih članica i to će biti dug proces radi kojeg možemo izgubiti i puno vremena ali i puno novaca koji su za nas predviđeni u europskom proračunu ali koji su vezani za neke rokove. Ima još previše pitanja koje treba riješiti u čemu kasnimo a to je prije svega problem reforme pravosuđa, korjenitog rješavanja problema korupcije, rješavanja izgleda kamena oko vrata završnica ovih pregovora, a to će vjerojatno biti brodogradnja. Izražavamo bojazan da će opet na nečemu od toga zapeti u pregovorima i da ćemo propustiti predviđene rokove. Evo, toliko. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine Drobnjak, kolegice i kolege. Kao što smo čuli od glavnog pregovarača glavni događaj u tijeku Švedskog predsjedavanja Unijom nesumnjivo je potpisivanje arbitražnog sporazuma između Hrvatske i Slovenije i time deblokada pregovora. Arbitražni sporazum sjećate se kolegice i kolege, potpisan je 4. studenog prošle godine. Mi smo u Hrvatskom saboru nedugo nakon toga ratificirali taj sporazum. Nažalost, slovenska strana to još nije učinila, dapače oni će tek 6. 6. ove godine organizirati savjetodavni referendum. Nadajmo se nakon toga da će doći i do ratifikacije tog sporazuma. Kao što je glavni pregovarač rekao, ono što je izrazito pozitivno u svezi sa tim sporazumom uopće i odnosima između Hrvatske i Slovenije je deblokada pregovora. Otvorili smo u vrlo krakom razdoblju 6 a zatvorili smo 10 pregovaračkih poglavlja koja su bila spremna da ih zatvorimo zahvaljujući našim pregovaračima. Ono što bi posebno željeli iz kluba HNS-a ovdje podvući je činjenica da u tom razdoblju Švedskog predsjedavanja Vijeće Europske unije formiralo radnu skupinu za izradu nacrta ugovora o pristupanju Hrvatske i da je ta radna skupna počela sa radom 16. prosinca. Dakako evo nismo čuli, možda možemo čuti da li imate informaciju u svezi onoga što su oni do sada učinili u tom području, jer nas sigurno zanima do kuda je stigla izrada toga nacrta ugovora. Ono što je također jako ohrabrujuće što je očito znak da je Europska unija spremna prihvatiti Hrvatsku, jest da je izrađen i financijski paket za članstvo Hrvatske u Hrvatska će doduše morati sada i doprinositi odnosno kada uđemo u Europsku uniju doprinositi europskom budžetu, tako da će Hrvatska 2012. godine uplatiti 609 milijuna eura ako se dobro sjećam gospodine Drobnjak iz vaših izlaganja koje ste imali na Nacionalnom odboru. Da ćemo godinu iz toga dakle 2013. godine morati uplatiti 647 milijuna eura, ali sa druge strane Hrvatska ima mogućnost da i povuče znatna sredstva, dva i pol do tri puta više sredstava, odnosno da budem konkretan u 2012. godini oko milijardu i pol eura, a godinu dana kasnije čak 2 milijarde eura. čini mi se nedostaje u ovoj raspravi je da se ovdje pojavi netko od predstavnika Vlade, da nam kaže u biti što je Vlada učinila u pripremi da stvarno i povučemo uspješno ta sredstva. Tu ostajemo čini mi se uskraćeni za tu informaciju. Nadalje, moram reći da su me zamolili kolege iz onih županija koje ja ovdje predstavljam, da kažem da su i oni na čudu ponekad sa europskim projektima. postoji mogućnost da se povuku sredstva ali zato morate i sufinancirati te projekte. Kažu nam kolege da je situacija u lokalnoj i regionalnoj samoupravi takva da nije lako izdvojiti sredstva za te projekte i da često puta odustaju od natječaja iz razloga jer sami su svjesni toga da neće imati mogućnost da pokriju onaj svoj dio. Ono što mene kao znanstvenika glede ovog financijskog paketa pomalo tišti i smeta, je odluka ministra Fuchsa od prije mjesec dana, gdje on odlučuje da prekine sufinanciranje aktivnosti 7. Okvirnog programa Europske zajednice. To po meni nije dobar znak. Ne samo da prestaje sufinanciranje tih projekata, već ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se retroaktivno od 1. lipnja prošle godine. Dakle, za cijelo razdoblje o kojem raspravljamo. To svakako nije dobro za hrvatske znanstvenika, nije dobro za ono što nazivamo društvom znanja, nije dobar signal Europskoj uniji i mislim da je ti jedna gruba greška. Ono što bi mi iz kluba HNS-a još samo željeli podvući je nešto malo više u svezi sa onim poglavljima koje u razdoblju Švedskog predsjedavanja Slovenija nije deblokirala i o razlozima za to. Naime, Slovenci u drugoj polovici prošle godine nisu deblokirali 13., 27. i 31. poglavlje. 13. poglavlje, odnosno Ribarstvo zato što su postavljali pitanje povijesnih prava slovenskih ribara u hrvatskim teritorijalnim vodama, pozivajući se na SOPS. Glede poglavlja 27. – Okoliš, Slovenija je željela da se točno utvrde hrvatske obaveze u vezi razgradnje nuklearnog otpada iz zajedničke Nuklearke Krško, a u poglavlju 31. Zajednička vanjska i sigurnosna politika, riječ je o općem dojmu dobrosusjedstva, odnosno dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i njenih susjeda. I to poglavlje Slovenci očito koriste kao stratešku rezervu, odnosno pričuvnu kočnicu. Na sreću poglavlje 13. i 27. Slovenci su početkom ove kalendarske godine nakon nakon sastanka premijerke Kosor i premijera Pahora u Kranju početkom siječnja također deblokirali, ali vidimo da još uvijek postoje problemi glede nekih drugih poglavlja. Što se 23. i 8. poglavlja tiče, znamo o čemu se radi. 23. poglavlje vezano je uz prigovore koje neke države članice imaju u svezi sa hrvatskom suradnjom sa ICHTI-jem, što se Tržišnog natjecanja tiče sve ovisi jasno o natječaju za privatizaciju brodogradilišta koji će morati prethoditi da bi uopće dobili poziv da predamo pregovaračka stajališta. Konačno zadržat ću se još samo dvije minute na izvještaju Europske komisije o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji. Pročitat ću samo 15-tak rečenica da ne ispadne iako je, slažem se sa glavnim tajnikom da je ovo izvješće najpozitivnije od svih dosada, bez daljnjega, međutim mislim da je važno da mi ovdje ipak povedemo raspravu i da na koncu i mediji to registriraju da nije baš sve med i mlijeko. Naime prvo, potrebno je kažu u Europskoj komisiji provesti reformu državne uprave i ojačati borbu protiv korupcije u sustavu državne uprave koja mora ići u smjeru profesionalnosti i izbjegavanja postavljanja političkih figura na ključne pozicije. Što se tiče pravosudne reforme, Europska komisija ističe da se vidi određen napredak u jačanju institucija i smanjenju broja zaostalih slučajeva. Zakon o odabiru sudaca i državnih odvjetnika će tek biti donesen, a Europska komisija smatra da je iznimno važno da on bude dosljedno primijenjen. Europska komisija ocjenjuje uspostavu Ureda za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije te pozdravlja aktivnosti USKOK-a, no ipak smatra da se i dalje opaža korupcija koja prevladava u velikom broju područja. Europska komisija dalje konstatira da je napredak uočen u pogledu prava manjina, a posebno je dobar napredak u pružanju podrške romskoj manjini, no ipak kažu više treba činiti na jačanju duha tolerancije prema manjinama i otklanjanju teškoća u području zapošljavanja predstavnika manjina. Nadalje, Europska komisija je posebno naglasila teškoće u pristupu haškog tribunala tj. topničkim dnevnicima Hrvatska i dalje aktivno sudjeluje u regionalnim inicijativama. Europska komisija pozdravlja sastanak o pitanju granica do kojega je došlo između Hrvatske i Slovenije. Također pozdravlja i napore u tom pravcu između Hrvatske i Crne Gore. Što se tiče, kolegice i kolege, ekonomskih kriterija u izvješću Europske komisije jasno stoji da u prvoj polovici 2009. godine se povećala nezaposlenost, međutim Hrvatska bi sa određenim konkurentskim mjerama trebala biti kadra provesti reforme i odgovoriti na određene strukturne izazove. Strukturne reforme napredovale su sporim tempom, konstatira Europska komisija. Daljnji pad prihoda nije u potpunosti pokriven reformama, a što se tiče investicijske klime ona i dalje pati zbog visokog administrativnog opterećenja. Konačno, ostvaren je dobar napredak što se tiče pravne usklađenosti s propisima Europske unije i administrativnih kapaciteta, međutim dodatni napori su potrebni posebno u području jačanja administrativnih struktura. Evo kolegice i kolege, mislim da moramo kada se raspravlja o ovakvim izvješćima se više posvetiti jasno i ovim elementima koje sigurno možemo zajedničkim naporom otkloniti i ne treba bježati od njih, trebamo o njima govoriti, trebamo jasno pozivati sve one partnere koji mogu zajedno s nama, a ove otkloniti te nedostatke i konačno raditi posao kako smo i zamislili tijekom ovih godina. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I klub Hrvatske demokratske zajednice, uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi veleposlaniče Drobnjak, kolegice i kolege. Pa evo ja ću pokušati isto tako na malo drugačiji način govorit od onoga što imamo, imamo puno brojki pred sobom i mislim da ih nije nužno sve ponavljati. Ja ću pokušat dati jedan mali pogled unatrag i mali mali pogled unaprijed što mislim da je bitno za pregovore. Dakle, radi se o švedskom predsjedništvu i mislim da je ovaj put se pokazala ona činjenica o kojoj su često govorili naši sugovornici iz da je ipak bitno tko predsjedava. Dakle, ako zemlja koja predsjedava ima politiku proširenja kao općenito svoju politiku kojoj kojoj stremi, a to je definitivno slučaj Švedske, dakle Švedska je oduvijek podupirala proširenje, onda jasno da takva zemlja i da sve svoje napore i puno uloži u to da u vrijeme njezina predsjedanja upravo ta politika dođe do izražaja. Stoga bih ja, gledajući brojke koje imamo pred sobom, se složila s glavnim pregovaračem da je ukupna ocjena tijeka pregovora u tijeku švedskog predsjedanja jako dobra. Kada bi se govorilo športski rekla bih odličan rezultat i odlična utakmica. Odličan rezultat jer smo otvorili 6 poglavlja, zatvorili 10. Kad bi se to pretvorilo u neku vrstu relativnih brojki da vidimo o čemu se radi, oko petine otvorenih i oko trećine zatvorenih. Da su tako radila sva predsjedanja mi bi već sada govorili o drugim pitanjima, dakle naš bi ugovor bio u fazi ratifikacije. Zašto mislim da je bila i odlična utakmica? Jer nekad možete imat dobar rezultat ali baš gledatelji nisu bili posve zadovoljni. Mislim zato što zaista iz svega onoga što se radilo u tih 6 mjeseci, što se intenzivirao nastavak svih aktivnosti vezanih uz pristupanje, a pristupanje nisu nisu samo pregovori nego i provedba obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ispunjavanje mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja, provedba strukturalnih reformi, pripreme za korištenje fondova fondova itd., itd. Dakle, na svim ovim aktivnostima su mjerodavne institucije radile iznimno puno i mislim da je zato i ovaj rezultat bio upravo ovakav kakav je. Ne bih govorila posebno o pitanju blokade Slovenije, mislim da je o tom sve već rečeno. Ono što mislim da je dobro i da je sjajno je da je na inicijativu predsjednice Vlade ta blokada koja nas je gotovo godinu dana držala praktički u zamrznutom položaju skinuta, da je u drugom tijekom švedskog predsjedanja zapravo došlo i do tog da se može razgovarati i o onim preostalim poglavljima u kojima su bile rezerve. Tako zapravo sada u ovom španjolskom predsjedanju više što se Slovenije tiče nema rezervi na otvaranje ova preostala tri poglavlja. Pogled unaprijed, dakle kakva nam je perspektiva. Mislim da je to ono čime se često bavimo, mislim da je to ono o čemu svi najviše govorimo i da je zapravo u konačnici, iako je slažem se najbitnije sama supstanca pregovora, sama supstanca onog što radimo, dakle najbitnije od svega je da cijeli ovaj posao odradimo dobro zbog sebe samih. Naravno, rezultat će biti i mogućnost ulaska u Europsku uniju, ali prije svega kao tranzicijska zemlja, kao zemlja koja je pretrpjela u nedavnoj prošlosti rat i poraće i još uvijek smo u fazi obnove, mislim da je za najbitnije i da će to biti najizravnija korist za naše građane dakle kad završetkom pregovora zapravo u velikoj mjeri završimo i taj naš proces i i obnove i tranzicije i samih pregovora kao takvih. Što utječe na završetak pregovora. Slušali smo o tome danas tijekom rasprave pojedinih kolegica i kolega, mislim da je uvijek bitno iznova ponavljati da se Hrvatska našla u jednoj posebnoj poziciji, da se nakon ulaska ovih zadnjih 12 članica i osobito nakon ulaska Bugarske i Rumunjske da je uvedena nova, novi način pregovora sa tim mjerilima što ima i svoju dobru i svoju lošu stranu. Dobra strana je ono što, u čemu smo se mi od početka slagali s Europskom unijom je da će onemogućiti da ubuduće jedna članice uđe nepripremljena i da se onda zapravo i sama Europska u problemima i u nezgodnim situacijama kada mora svoje sadašnje članice još uvijek kontrolirati kao da su u pristupnom procesu. To se Hrvatskoj neće dogoditi, jer imamo mjerila i to se Hrvatskoj neće dogoditi jer je to Europska unija jasno rekla, dakle neće se uvoditi oni mehanizmi kontrole kakvi su bili bili kod ovih ranijih proširenja, kažem osobito kod zadnjeg proširenja. Dakle što se mjerila tiče s te strane to je dobro, jer mislim da je to dobro i za Europsku uniju, ali je dobro i za kredibilitet nove države članice. Zašto nije dobro? Nije dobro jer ta metodologija u cijeloj toj birokraciji koja je iznimno složena onda znači i vremenski zahtjevu proceduru unutar Komisije, unutar Vijeća Europske unije sa svih 27 članica, dakle to dodatno …/Govornica to produžava proces i ono što bi u ranijoj metodologiji bilo ranije završeno sa ovim novim pristupom produžava pregovore u pojedinom području dva, tri, a možda i više mjeseci. Dakle to mislim da ne smijemo zaboraviti kad govorimo o tome zašto su neke stvari dulje traju nego bi možda i mi željeli, a i objektivno mislimo da bi trebalo. Što je druga strana? Druga strana mislim da je jednako važna, a to je da se zaboravlja da u pregovorima sudjeluju najmanje tri strane, a ja bih rekla da sudjeluje 29 strana, dakle sudjeluje Republika Hrvatska, sudjeluje Europska Komisija kao kako oni to vole reći pošteni posrednik i sudjeluje 27 država članica, dakle svaka država članica u proceduri u Vijeću u više slojeva može postaviti prepreke koje su vidljive, nevidljive, ali ih pregovarači naši dobro prate i dobro znaju, dakle pregovaramo u klubu od 29, a to naravno nikada nije jednostavno jer različite zemlje imaju i različite pristupe i različite interese kod pojedinih pitanja. Što još utječe naravno na ovu koliko brzo ćemo završiti pregovore, naravno ukupno okruženje, o tome je isto bilo govora danas, raspoloženje u Europskoj uniji o samoj politici proširenja, ako ste danas čitali intervju sa povjerenikom Filleom, on kaže da je po njemu pozitivno okruženje, ja bih rekla da je umjereno pozitivno, jer su neke zemlje koje su u ranijim fazama definitivno jako zagovarale proširenje iz različitih razloga postale opreznije. Dakle umjereni pozitivni pristup Europske unije proširenju, to je jedna od najuspješnijih politika Europske unije i stoga je i bitno da i Hrvatska ove svoje pregovore završi uspješno i za Hrvatsku i za Europsku uniju i kao poruka za buduće članice, dakle naš posebno zemlje iz našeg okruženja koje su na tom putu, ali kažem ne treba zaboraviti da neka skepsa ipak postoji, posebno postoji u nekim zemljama kod građana državama članicama, i postoji naravno financijska i gospodarska kriza koja je okrenula fokus javnosti, fokus interesa vlada članica prema unutarnjim dakle pitanjima i ukupnim pitanjima evo vidimo kad je pitanje Grčke na dnevnom redu da se vidi da nije samo to pitanje Grčke i njihovih gospodarskih problema i financijskih, nego i pitanje i opstanka zone eura itd., itd. Dakle to je jedan vrlo kompleksna priča, tako da reći i ranije smo imali određene datume, datume uvijek moramo imati, jer morate znati u kojem roku nešto želite i možete napraviti. Mislim da je dobro da Hrvatska i dalje ima u cilju završiti pregovore do kraja ove godine, ja vjerujem osobno da je to izvedivo, ali nije jednostavno. Dakle u tome prije svega na ovoj da ne govorim o supstantivnim pitanjima, nešto je ranije isto o tome bilo rečeno, dakle imamo i pitanje ispunjavanja kriterija u poglavlju pravosuđe i temeljna prava, imamo i tržišno natjecanje, imamo još neka mjerila za zatvaranje kod pojedinih poglavlja u poljoprivredi itd., dakle sve su to ozbiljna pitanja, ali mislim da je pitanje svih pitanja kada ćemo otvoriti poglavlje 23. zato što ono možda više od bilo kojeg drugog pitanja postaje na neki način politička ocjena koliko smo spremni. Dakle u pregovorima je puno tog tehničkog, ali nikad ništa nije toliko tehničko da ne bi moglo biti političko, a u poglavlju 23. je posebno izražena ta politička dakle dimenzija. Hoćemo li mi, mi s naše strane naravno i radit ćemo sve da pokažemo da smo u tom poglavlju na dobrom putu, mislim da nitko ni ne očekuje da se određeni strukturni problemi koji postoje desetljećima, da se sad odjednom riješe za dvije godine, ali postoji jasno očekivanje da se u nekim stvarima postavi vrlo jasan, vrlo određen smjer i da se, da bude jasno da Hrvatska u tom smjeru ide i po meni hrvatska Vlada čini sve da se to upravo tako i dogodi i mislim da je i ono što smo čuli i zadnjih dana od ministra Šimonovića vrlo jasno to pokazalo. Dakle kada otvorimo poglavlje 23., očigledno to neće biti na sljedećoj ovoj konferenciji međuvladinoj 19., a nadamo se da će biti na prvoj iza nje. Trebat će nam onda nekoliko mjeseci možda i i do pola godine da se verificiraju ta mjerila za zatvaranje. Ono što mislim da je dobro što pregovarački tim njeguje i Vlada kao rad svih ovih godina u kojima pregovaramo, je da ne čekamo drugu stranu da nam sve napiše na papiru, postoje neformalni kontakti, postoje jasne naznake što će biti mjerila za zatvaranje, postoje jasne naznake na kojem smo putu, jesmo li to dobro ili još trebamo napraviti bar kad je u pitanju Europska Komisija. Dakle ono što je dobro u tome svemu da taj tim dobro radi i stoga bih i ovom prilikom željela čestitati i glavnom pregovaraču, svim pregovaračima i onim ljudima koji rade u radnim skupinama, ali i prije svega i hrvatskoj Vladi da je taj posao dobro postavila i da se taj posao zaista dobro radi. plan je završiti pregovore do kraja ove godine. hoće li se to ostvariti ovisi u velikoj mjeri ja se slažem i o nama i da dokažemo svoju vjerodostojnost u ovom svemu što trebamo napraviti, ali svakako ovisi i o svakoj pojedinačnoj državi članici i njezinoj procjeni koliko smo uspjeli pojedina pitanja koja su za njih zanimljiva iz različitih razloga ispuniti. I na kraju, zašto je bitno da Hrvatska taj svoj cilj ostvari, da zapravo završi pregovore ove godine? Procedura ratifikacije ako postoji politička volja može biti završena bez obzira što je u različitim zemljama procedura vrlo kompleksna. Dakle, u Belgiji imate 7 razina na kojoj se mora ratificirati. Ako volja postoji ona se može završiti u godinu dana. Što znači da mi možemo ući u EU 2012. To je za Hrvatsku bitno. Samo ću se ograničiti na financijske aspekte, izravno zbog onog velikog paketa koji je EU namijenila Hrvatskoj, dakle 3,5 milijarde eura za 2012. i 2013. godinu, zbog bolje pozicije u pregovorima za sljedeću financijsku perspektivu 2014.-2021. godine, zbog činjenice da ćemo onda sjediti za stolom i odlučivati o tome, a posredno postoje mnoge financijske koristi. Ja bih samo rekla da će Hrvatska kao članica biti privlačnija za investicije, da će svakako kao takva uređena i uređenija nego je sada moći sigurno imati i bolji kreditni rejting. Što će opet dodatno inicirati investicije i zbog visokih stopa rasta koje mogu biti, dakle u Hrvatskoj je moguće, zbog svih tih investicija koje će Hrvatska privući kao članica, ali i zbog izravnog efekta ovih fondova koji su nam na raspolaganju. Evo, iz svih tih razloga klub HDZ-a podržava ovo izvješće i mislim, odnosno nadam se da ćemo imati još samo raspravu o 2 predsjedanja. Dakle, o sadašnjem i budućem i da ćemo zapravo sljedeće godine govoriti o ratifikaciji. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima i prelazimo na raspravu pojedinačnu. Prva je

poštovani predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Ja ću vrlo kratko se osvrnuti iako je ovo razdoblje ograničeno, ali ova naša nevolja sa Poglavljem 23. visi kao Damoklov mač nad Hrvatskom i nikako da se ti problemi ne riješe nego počnu rješavati. Ja ću samo se osvrnuti na ovo razdoblje kad su se dogodile neke stvari, a nažalost i poslije toga, to mislim da nećemo se sada i normativno ograničiti za to razdoblje jer nam je zaista svima stalo da se Poglavlje 23., poglavlje Pravosuđa i ljudskih prava što prije otvori i što prije zatvori. Istina je da je puno toga u ovom svom vremenu od 2000-te napravljeno, ali da jednostavno neke stvari, pogotovo političko okruženje u kojima se treba dogoditi potpuna neovisnost pravosuđa, što je krajnji cilj, onda njezina efikasnost i na kraju krajeva da sami građani budu zadovoljni. Naime, zabrinjava jedna činjenica koja se dogodila i koja ne može ostati nezamijećena. Naime, šef jedne obavještajne agencije Operativno-tehničkog Centra za nadzor telekomunikacija ničim izazvan, valjda osokoljen ne znam čime i kakvom političkom klimom izvolio je izdati obvezujući nalog, uputu svim općinskim i županijskim sudovima da se snimanje, odnosno kada sud odobri naloge za snimanje na traženje Državnog odvjetništva imaju vršiti preko OTC-a. Bez obzira kako je on shvatio Zakon o obavještajno-sigurnosnim zajednicama za svaku takvu nedoumicu postoji, ali i inače da se obrati predsjedniku Vrhovnog suda, gospodinu Hrvatinu, predsjedniku koji je jedini i po zakonu i po zdravoj logici i po Ustavu, predstavlja sudbenu vlast u RH. Dakle, taj gospodin je na takav način izvršio neviđeni udar na neovisnost pravosuđa i to je mislim nedopustivo. Naravno, da kad je predsjednik Hrvatin za to čuo o tome da mu nije bilo ni na kraj pameti da posluša takve naloge za koje je čuo od svojih predsjednika od općinskih i županijskih sudova. to je jedna nesmotrenost, ali koja se nije smjela dogoditi. Međutim, ono što zabrinjava da se predsjednica Vlade nije na ovo referirala. To nije dobra poruka za sve predmete koji se nalaze pred našim sudovima, prema onima koji jesu, koje treba riješiti i za sve one koji će doći. Bez obzira što smo se mi nauživali tko zna kakvih naloga i usmenih i tajnih i javnih, ali je po prvi put da je netko se usudio dati pisani nalog. pa sad, što će onda u EU misliti kakva je to reforma pravosuđa kad obavještajne zajednice mogu davati naloge svim općinskim i županijskim sudovima u RH? I da od državnog vrha nitko živ ne reagira. Nitko živ ne reagira. Gospođa premijerka je u to vrijeme kad se to dogodilo bila na službenom putu u Rusiji. Međutim, nije se našla poslije da reagira na to. Ja mislim da je uvijek vrijeme, prošlo je sada određeno vrijeme, ali dobro bi bilo, predsjednik Vrhovnog suda je naravno reagirao, ali dobro bi bilo da se netko, kao predsjednica Vlade na čelu izvršne vlasti, pogotovo ona, ogradi od toga i da netko snosi konzekvence za takav posao. Jer nas sigurno to ne kvalificira kao zemlju koja je spremna do kraja maknuti šape sa sudbene vlasti. Jednako tako stječe se dojam u javnosti da ni policija baš ne djeluje posve samostalno. Nažalost, mi imamo često i u izmijenjenim zakonima koje smo eto prilagodili prije svega našoj težnji da budemo što efikasniji u našim postupcima, a pogotovo u najnoviji kazneni postupak, gdje smo dali istragu da provode Državno odvjetništvo. Državno odvjetništvo daje obvezujuće naloge policiji, ali vidite Vlada nije bila spremna kao u onoj početnoj zamisli kad smo 2002. godine pripremali upravu i formirali Radnu skupinu za izradu tog jako važnog zakona, da vlast bude spremna dio svojih policijskih snaga, redarstvenih snaga kao dio izvršne vlasti u tom segmentu staviti ne samo na raspolaganje nego i na odgovornost onome tko mu je izdao naloge tj. Državnom odvjetništvu. Sad imamo jednu čudnu situaciju. Evo ovdje je potpredsjednik Sabora drugi koji bi takvo sigurno rješenje nazvao čudnovatim kljunašem. Jer Državno odvjetništvo daje obvezujuće naloge policiji, a policija ne odgovara za obavljeni posao Državnom odvjetništvu nego nego može eventualno odgovarati svom ravnatelju ili ministru ako ga uopće pozove na odgovornost. I to nije dobra stvar. Jer dali smo velike ovlasti Državnom odvjetništvu ali i on odgovara Državnom odvjetništvu državni odvjetnik, odgovara za ishod postupka, za uspješnost postupka, tko ga progoni, kakve su mu optužnice, koji dokazi stoje. Ali ako nema na kraju krajeve policiju koja će odgovarati u tom segmentu za taj dio posla i to neće biti dobro. Već vidimo u startu kod te nove primjene da to šteka, da se nalaze i otvoreni sukobi negdje latentni između policijskih snaga i Državnog odvjetništva. Policija mora shvatiti da u slobodnoj zemlji je dio izvršne vlasti, da nije sudbena vlast i da o takvim zahtjevima koje ona podnosi ne može ih ona ocjenjivati. Ono podnosi u uvjerenju da je nešto učinjeno. Ali konačnu odluku o tome daje dio pravosuđa. Ili Državno odvjetništvo na početku ili sudu ukoliko dođe do procesa. To si oni moraju utuviti u glavu da je tomu tako. Ali kažem i ponavljam kada dio obavještajne zajednice daje i ne vidi u tome ništa sporno, predsjednica Vlade ne vidi ništa sporno, da joj ovaj iza leđa daje obvezujuće naloga općinskim i županijskim sudovima i da nitko živ ne reagira, onda je sve moguće. Na to treba reagirati to je jedan opasan postupak, to je postupak bez presedana. I to nije dobro ukoliko želimo što prije otvoriti poglavlje 23. poglavlje o pravosuđu i ljudskim pravima. Hvala. Hvala. Povreda Poslovnika, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. zapravo cijelo svoje izlaganje koje je trajalo 7, 8 minuta nije govorila o točci dnevnog reda o izvješću šestomjesečnom pod predsjedanjem Švedskim, nego je iskoristila prigodu popodnevnog zatišja za održati jedno predavanje koje ima

U samoj smo kao što smo čuli od glavnog pregovarača u završnici pristupnih pregovora. Treba reći da su i Vlada i Sabor dobro odradili svoj posao i to treba još jedanput ponoviti. Činjenica je da smo usvojili više od 472 zakona, više od tisuću podzakonskih akata kroz cijelo ovo četverogodišnje razdoblje, a za vrijeme Švedskog predsjedanja također je otvoreno puno poglavlja, a najvažnije od svega što je postignut politički dogovor o postupanju s graničnim pitanjem između Slovenije i Republike Hrvatske i da je postignuta deblokada pregovora od strane Slovenije. Iako je postojala blokada u prvom dijelu ovog izvještajnog razdoblja radi se o ovih 6 mjeseci prošle godine, naša država ostvarila je značajan i tehnički i sadržajni napredak. Znači nije se gubilo vrijeme bez obzira što je blokada bila na snazi, a to je u konačnici rezultiralo najvećim bojem privremeno zatvorenih poglavlja tijekom jednog predsjedništva. Održane su tri sjednice međuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na kojim ponovit ću još jedanput je otvoreni otvoreni su pregovori u 6 poglavlja, a privremeno su zatvoreni 10 poglavlja, što čini brojke od 28 otvorenih i 17 zatvorenih poglavlja. Također su nastavljena ispunjavanja mjerila za zatvaranje i Europskoj uniji su dostavljeni svi dokumenti relevantni za ispunjavanje mjerila za zatvaranje i preostala tri poglavlja. ni za vrijeme Švedskog predsjedanja nisu uklonjene sve rezerve nekih država članica u vezi formalnog otvaranja poglavlja 23. koji predstavlja najveći problem, Pravosuđe i temeljna prava, a vezano za ispunjavanje obveza Republike Hrvatske u suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Uz pregovore o pristupanju odnosi Republike Hrvatske i Europske unije su se nastavili na drugim razinama u ovom šestomjesečnom razdoblju, a to je nastavak provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim je nastavljen i politički dijalog između Europske unije i Hrvatske u okviru vijeća za stabilizaciju tim pridruživanje. A također je nastavljeno provođenje prioriteta i preporuka iz izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2008. i 2009. godinu. Zatim također korištenje pretpristupnih pomoći Europskoj uniji itd. Dva vrlo važna dokumenta su nastala u ovom razdoblju, a to je godišnje izvješće o napretku i Strategija 2009., 2010. godine. Također smatram da je vrlo važno što je u ovom razdoblju došlo do financijskog paketa za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji u kojem smo čuli da se radi više od tri i pol milijarde eura. A ono što je vrlo važno to je da je osnovana ad hoc radna skupina za izradu hrvatskog ugovora o pristupanju. Ono što nismo čuli, a što smo čuli i od ostalih kolega u kojoj fazi je posao radne skupine u vezi izrade pristupnog ugovora, pa bi bilo dobro da gospodin Drobnjak nešto završno nešto o tome kaže. Naravno ne treba izostaviti ni Lisabonski sporazum koji je od 1. 12. 2009. na snazi i gdje smo mi nadamo se 28 država članica. Nije na odmet reći da je sve ovo o čemu govorimo znači tih 6 mjeseci je bilo u vrlo teškim uvjetima ne samo za Hrvatsku nego i za Europu, znači bila je financijska kriza koja je još u tijeku, zatim borba protiv nezaposlenosti koja je pogodila cijelu Europu pa i našu državu. Ali ne treba zaboraviti ovdje i aktualnu borbu protiv klimatskih promjena koja također teče ne samo u Europi nego i u cijelom svijetu. Ono o čemu se zapitkujemo svi ovih dan, a to je možemo li dovršiti posao u ovoj godini. Naravno da dinamika ne ovisi samo o Republici Hrvatskoj to treba slobodno reći, radi se tu i o Europskoj komisiji ali i o svim zemljama članicama. Znači tu je puno faktora koji utječu na dinamiku, kao što je rekla u ime kluba HDZ-a gospođa Pejčinović-Burić. Radi se o 29 čimbenika i nije jednostavno sve to postići. Znamo da je još puno posla. Isto tako želim podsjetiti da je to trajni posao, dakle ne radi se o tome samo da trebamo otvoriti i zatvoriti poglavlja, nego treba voditi računa da i kao država članica ćemo biti obvezi usklađivanja zakona sa Europskom unijom i da je to jedan trajni posao da treba usklađivati ono zakonodavstvo koje smo već promijenili, da će to biti jedan, ću englesku riječ, monitoring stalni koji govori o tome da moramo i nove direktive primjenjivati i stalno usklađivati zakone. Još samo bih željela postaviti jedno retoričko pitanje. 2004. godine smo govorili da nam je kvaliteta važnija od brzine, danas nakon skoro bit će 9 godina nakon što smo započeli pregovore, možemo ponoviti ponoviti to pitanje što je važnije ili kvaliteta, ali ako je kvaliteta onda je sigurno da ćemo ući u Europsku uniju na način kao što to i sami želimo, a to je da smo potpuno pripremni i da smo zapravo udovoljili svim mjerilima, za razliku od onih država koje su ušle, zadnje dvije države da o tome sada ne govorim. Mogu jedino još na kraju reći da je vjerojatno, moje razmišljanje, da je vjerojatno i za Europsku uniju ovo bilo bitno da proces dugo traje i da možda se preko Hrvatske želi i drugima poslati poruka, poruka drugima u regiji možete i vi ako napravite ono što je napravila Republika Hrvatska. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite.

vlastitim svjedočenjem u određenim prigodama i mislim da je za pohvaliti rad Vlade i rad Sabora, ali isto tako iznad svega i rad pregovaračkog tima i posebno bih pohvalu gospodinu Drobnjaku u tom pogledu učinio jer sam i sam svjedok njegovom trudu i rezultatima koje u komunikaciji sa drugima postiže. Razdoblje švedskog predsjedanja svakako je na određeni način i ne samo na određeni nego zapravo i na dokumentirani način predstavlja jedno ubrzanje u razvoju pregovora i pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, otvaranje i zatvaranje poglavlja prema tome kako su na red dolazile. Kao član zajedničkog parlamentarnog odbora između Hrvatskog parlamenta i Europskog parlamenta bio sam u prigodi nekoliko puta od početka mandata do danas sudjelovat u tim razgovorima. To ističem iz jednostavnog razloga da bih pokazao kako se na tim sastancima iz prigode u prigodu mijenjalo raspoloženje prema nama i kako je to raspoloženje prema nama bilo sve dobrohotnije u odnosu na jedno vrlo onako restriktivno, rekao bih ovako ex catedra ponašanje, naročito ponekih zastupnika. Danas je to jedno vrlo dobrohotno i i prihvatljivo ponašanje ljudi koji bi htjeli da mi sve ono što je eventualno sporno u svemu tome skupa zaista riješimo. Zajednički parlamentarni odbor imao je zadnji sastanak na kojem sam bio u Strassbourgu i imam dojam da je prošao vrlo, vrlo dobro, da su ne samo članovi izaslanstva Europskog parlamenta nego i članovi Europske komisije pa i promatrača koji su bili izrazili veliko zadovoljstvo razvojem događanja u pristupanju Hrvatske Europske unije. Posebno sam zapamtio jednog govornika promatrača koji je isticao da u u prethodnim vremenima su mislili da će biti kod nas vrlo teško zadovoljiti sve kriterije zaštite okoliša i da misle da smo u tom pogledu otišli vrlo vrlo naprijed, a u određenim segmentima čak i više od pojedinih ili većine europskih zemalja u tom pogledu. Naravno, u pogledu zaštite okoliša pitanje tretmana prostora i ekoloških kriterija vezano je isto tako i uz energetiku. Medijski i javno vrlo često se ističe što je kolegica ne razumije./… 23 zaista je pitanje pravosuđa, stanja i uprave, svega ostaloga izuzetno važno zbog jednostavnog reda u jednoj zemlji koja će bit članica Europske povukli zbog nekih koji su ušli a da takve rezultate odnosno rješenja nisu imali. Međutim, pored korupcije kao teme o kojoj se moramo borit zbog sebe samih, zbog svoje vlastite higijene, moj je dojam bio, moj osobni dojam da je vrlo akcentirano bilo pitanje brodogradnje kao jednog elemenata koji treba riješit jer je pitanje brodogradnje odnosno odnosa proračunskog tretmana brodogradnje u Hrvatskoj i odnosa prema toj općenito djelatnosti vrlo značajno u sagledavanju jednakopravnosti svih u A pitanje korupcije je nešto što se svaka zemlja za sebe mora boriti i naravno mi moramo nastavit putem rješenja korupcije, međutim nije samo korupcija u pitanju. Pored same korupcije u pitanju je čisti kriminal što nužno ne znači i korupciju. Ali isto tako u stanju pravosuđa i uprave vrlo je važno kazati da to pravosuđe mora funkcionirat neovisno, to znači rasterećeno od svih pritisaka, od pritisaka koji dolaze od politike, bilo iz same Hrvatske ili iz inozemstva, ali isto tako i pritisaka koji se plasiraju preko medija da bi funkcioniralo što bolje i bilo na razini najrazvijenijih zemalja Europe kojoj težimo u tom pogledu. Svakako sa periodom predsjedanja unijom možemo bit i moramo bit vrlo zadovoljni jer je ocjena odnosa prema Hrvatskoj kroz to vrijeme bila vrlo pozitivna. S moje strane su još očekivanja veća u vrijeme Španjolske. Ovih 6 mjeseci do kraja što će doći, poznavajući Španjolsku iz bližega, imajući te kontakte mogu svjedočit o jednom vrlo pozitivnom raspoloženju prema Hrvatskoj i želji da se Hrvatskoj pomogne da sve prepreke koje joj stoje na putu što prije stoje na putu što prije se otklone. Ja sam isto tako uvjeren ili barem mogu kazat da se utemeljeno nadam da ćemo mi do kraja ove godine završit sa svim pregovorima, svim problemima na području pregovaranja, otvaranja i zatvaranja poglavlja, doći do kraja i da bi sljedeću godinu trebala obilježit ratifikacija koja navodno ovisno o raspoloženju i tehnici u pojedinim zemljama može trajat kraće ili duže od očekivanog, ono što je kolegica Marija kazala i do godine dana. Ono što me uvjeravaju strani diplomati s kojima sam u kontaktima bio i kao član parlamenta, zapravo tog zajedničkog parlamentarnog odbora, ali i kao član parlamenta s kojima se susreće, da stvarno ne postoji kao okvir našeg pristupa Europskoj uniji više problem nekog političkog orijentira ili nekog stajališta ili neke posebnog raspoloženja da je praktički jedini okvir rješavanja svega do kraja je pitanje kalendara, broj dana koji stoji na raspolaganju i kroz koje vrijeme …/Govornik se ne razumije./… su neke stvari tehnički mogu odraditi. Dakle sve to pitanje raspoloženja pojedinih zemalja za proširenje ili ne, Hrvatska je na taj put ušla i ta priča se može samo nastaviti brže ili sporije, ovisi o tome kako će se na pojedinim sjednicama sve to skupa stići. Ja se u svakom slučaju nadam da ovaj naš put prema Europskoj uniji koji se zaista može nazvati, protumačiti ili ispričati ili metaforički kazati pera pera adastra jer je zaista toga trnja na tom našem putu prema Europi bilo, da ćemo te zvijezde mi dosegnuti 2012. godine već početkom i htio bih iz na kraju svog izlaganja kazati da mi sve skupa zvuči vrlo optimistično, vrlo obećavajuće da će cilj kojem težimo relativno brzo biti dosegnut. A šta je to zaista vrijeme prolazi začas, ovaj naš mandat je već preko pola završio. Hvala lijepo. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine Drobnjak. Kada sam pročitao i ovo 8. po redu ako se ne varam izvješće, postavio sam sam sebi pitanje pa pitam i vas zbog sadržaja izvješća, vremena i načina rasprava, u čije ime vi vodite pregovore ulaska Hrvatske u U čije ime ćemo u petak glasovati o prihvaćanju ili odbijanju ovog izvješća? U čije ime velite da ste neko poglavlje otvorili, a neko zatvorili? Dozvolite samo par citata iz izviješća. Hrvatska je otvorila pregovore u poglavljima 4., 11., 12., 16., 22., 24., te privremeno zatvorila 2., 6., 18., 21., 29., 9., 15., 28., 27., ne to je datum oprostite, 3. i 19. Pa piše niti tijekom švedskog predsjedavanja nisu otklonjene rezerve nekih država članica glede formalnog otvaranja poglavlja 23. pravosuđa, a vezano uz ispunjavanje pojedinih obaveza Republike Hrvatske itd. Vlada Republike Hrvatske ukazuje na zaključak Vijeća Europske unije 8. prosinca 2009. u kojima Vijeće pozdravlja uspostavu radne skupine za izradu nacrta ugovora o pristupanju Hrvatske, a koja je s radom započela 16. prosinca 2009. Hrvatska će postati članicom EU-a u siječnju 2012. Možda netko iz Hrvatske sudjeluje u ovoj radnoj skupini za izradu i pripremu ugovora, pristupnog ugovora, možda i ne, ne znam, ne piše. Onda jedan naslov mjerila za otvaranje, primila je Hrvatska ukupno 23 mjerila, pa pregovaračka stajališta utvrđeno je 31. poglavlje, a mjerila za otvaranje veli da ih je ukupno dosad Hrvatska zaprimila njih 82. Što mislite kolegice i kolege od ove današnje rasprave i ovog izvještaja koliko će sutra građani države ili večeras imati prilike čuti o ovom sadržaju izvještaja, što za njih znači poglavlje broj 23., 19., 2., 8., neke države, neke obaveze, što za njih znači pregovaračko stajalište, mjerila za otvaranja i mjerila za zatvaranja. Kada će, ako će ikada, tko i kako početi komunicirati s onima koji nakon nas donašaju odluku o ulasku Hrvatske u Europsku uniju? Vjerujete li da je prihvaćanje ovakovih izvještaja u Hrvatskom saboru konačna odluka o ulasku Hrvatske u Meni se čini da i u predloženim promjenama Ustava i od onog strane Vlade, i ono strane oporbe nije brisana odredba da o ulasku Hrvatske u Europsku uniju odlučuju građani na referendumu. Hrvatska će ući u Europsku uniju 2012. izrazili su uvjerenje gospodo članovi Europske Komisije, pod uvjetom da građani Hrvatske takvu odluku na referendumu prihvate. Na temelju čega? Kojih to informacija u sadržaju zatvorenih poglavlja, zatvorenih bi oni trebali donositi svoju odluku o tome kako će na referendumu glasati? Što građani Hrvatske dosad znaju, što ste vi kao šef i vaši suradnici u pregovaračkom timu ispregovarali u zatvorenim poglavljima? Znate koja je percepcija građana koja ćete vi Vlada i svi mi pozivati da izađu na referendum i molit ćemo ih da glasaju za odluku ulaska Hrvatske. Npr. ribari. Njima je sve kriva Europa, jer sve što se im loše dešava mi im odgovaramo da je to usklađivanje sa Europom. Seljaci u kontinentalnom dijelu Hrvatske su saznali da moraju plaćati porez po kotlu za pečenje rakije jer je to prilagodba Europe. To im nitko prije nije rekao dok nisu došle inspekcije van na teren i pečate kotlove, jer komunikaciju s ljudima nemamo. Seljaci koji su bili na traktorima, nitko njima nije rekao da je Hrvatska u pregovaračkim stajalištima utvrdila promjenu politike poticanja poljoprivredne proizvodnje i oni koji su rekli da će biti prvi na traktorima nisu bili prvi na traktorima jer su sudjelovali u utvrđivanju pregovaračkih stajališta za područje poljoprivrede, jer smo sami preuzeli promjenu politike poticanja proizvodnje hrane u politici, i da ovaj model kojega imamo a neće tada vrijediti. Prijevoznici, cestovni prijevoznici, neću sad dalje uzimati još primjere da nikoga ne uvrijedim. Kada god pukne neki problem, kada se god javi jedna manja ili veća interesna skupina građana, poduzetnika organiziranih ili neorganiziranih naši su odgovori njima uvijek da to moramo jer je to prilagodba Europi. Ali, prije nitko u ovoj zemlji ljudima na njima prihvatljiv i razumljiv način i jezik ne prezentira zatvorena pregovaračka poglavlja. Ovdje se razbacujemo mjerilima, stajalištima, otvorenim i zatvorenim poglavljima i mislimo da smo time učinili veliko dobro. A priprema i provođenje referenduma i količina novca koliko će trebati uložiti u dobru kampanju da bi ljude uvjerili da izađu i glasaju za to će biti trošak posljedica toga što sada s građanima nitko ne komunicira. Postoji li u Vladi, u pregovaračkom timu, bilo gdje, pitam, možda vi znate, ja ne znam, nekakva strategija kako će se na kraju ipak građanima tumačiti sadržaj pristupnog ugovora? Koliko ja znam to nije ugovor od 10 stranica ni 100 nego nekoliko tisuća stranica teksta. Hoćemo li tada retroaktivno unazad građanima tumačiti da je to već ispregovarano i da je to sad uzmi ili ostavi? Kakva korist i od ovakvog izvještaja kao Izvještaja o radu Nacionalnog odbora ako građani, dakle oni koji će donositi zadnju odluku o tome, informacije dobivaju na kapaljku isključivo birokratskim, diplomatskim rječnikom u kojem se koristi više stranih riječi nego domaćih i mi sami po sebi moramo podrazumijevati da oni na tom referendumu moraju glasati za ulazak Hrvatske u EU? Zato bi bilo dobro da sljedeće izvješće, predzadnje ili bar ono zadnje, napišete tako da ne bude namijenjeno saborskim zastupnicima koje mi po službenoj dužnosti moramo znati daleko više od toga. Ja bih volio da pregovarački odbor i vi kao šef pregovaračkog odbora pripremite jedno izvješće građanima ove države. Ne meni, ne nama ovdje u ovoj dvorani nego građanima RH, svima onima koji imaju biračko pravo i koji će u skladu sa eventualnim ustavnim promjenama donositi posljednju odluku. Ja razumijem i potrebu za korištenje diplomatskog jezika u ovakvim izvještajima, ali od vas doista očekujem završni izvještaj naciji, narodu, domovini prije no što bude završeno pisanje pristupnog ugovora za ulazak Hrvatske u EU. **Šeks,

A da bi se o nečemu govorilo trebalo bi prije svega znati o čemu se govori. To je moj kratki komentar na ono što sam čuo u posljednjem izlaganju. Dakle, Izvješće o tijeku pregovaračkog procesa koje se odnosi na razdoblje kojim je Švedska predsjedala Vijećem EU doista je za Hrvatsku donijela jedan značajan, pozitivan preokret u cjelokupnom pregovaračkom procesu. Kad smo raspravljali o tijeku pregovaračkog procesa koji se odnosio na prvih 6 mj. za prošlu godinu, 2009. godinu, onda smo isticali bez obzira što smo u to vrijeme bili u blokadi, da poslovi koje Hrvatska vlada, Hrvatski sabor pregovarački tim radi je zapravo itekako užurban i da jednostavno donosi sve ono što je potrebno kako bi se u konačnici kad se odblokiraju pregovori dogodio jedan ubrzani tijek i otvaranja i zatvaranja poglavlja. I na svu sreću vidi se da smo tada bili u pravu. Jer bez obzira što u prvom 6-mjesečju prošle godine nije bilo nikakvog napretka upravo u ovom drugom 6-mjesečju o kojem je danas i riječ se dogodio taj značajan preokret. Jer otvorilo se 6 poglavlja, a zatvorilo se 10 poglavlja. To je kratkoročno gledajući bio najveći uspjeh pregovaračkog tima, ali istovremeno to je bio veliki uspjeh Hrvatske vlade koja je upravo napravila sve da bi se mjerila za zatvaranje ovih 10 poglavlja, odnosno mjerila za otvaranje 6 poglavlja ispunila. Što znači da je Hrvatska napravila puno toga i na reformama i na svemu onome što je trebalo napraviti da bi se to dogodilo. No, ključan ključan događaj u ovom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca prošle godine je bio zapravo dogovor između dvoje premijera. Između premijerka Kosor i premijera Pahora. Jer dogovor koji su oni postigli, nakon toga dogovor o Sporazumu o arbitraži koji je i ratificiran u Hrvatskom saboru zapravo je otvorio put za deblokadu pregovora koji je nametnula Slovenija, a koji nije odgovarao naravno niti Sloveniji, a niti Hrvatskoj. ključni događaj je bilo upravo ta činjenica da se s tim iskorakom i sa zapravo pokazivanjem vrlo jasne želje RH da se sa susjedima otvorena pitanja rješavaju u jednom otvorenom bilateralnom razgovoru na dobrobit obiju strana je zapravo otvorila nastavak pregovora i zapravo ubrzala cjelokupan tijek stvari. Nakon toga je rekao bih sve krenulo na očekivan način, ono što smo priželjkivali i očekivali. I nakon toga su se počeli komisiji, ali prije svega i u Europskom parlamentu pojavljivati okviri, datumi koji su jasno davali do znanja do kada bi Hrvatska mogla završiti pregovore. I naravno da se pojavio taj datum, priželjkivani datum, a to je tijekom ove godine. Što je jasno izraženo i od strane Europske komisije, ali vrlo čvrsto i od strane Europskog parlamenta da Hrvatska može završiti svoje pregovore tijekom dakle 2010. godine i da može postati punopravni član EU već u siječnju 2012. godine. Naravno ukoliko u proces ratifikacije koju prati završetak pregovora i naravno donošenje odluke na referendumu od strane hrvatskih građana o ulasku Hrvatske ako bude završen taj proces ratifikacije u priželjkivanom roku od negdje godinu dana. to su sve konkretni okviri. Kao što je rekao moj kolega Rošin to vrijeme brzo prolazi i sasvim sigurno da ćemo vrlo brzo imati prilike, ja sam siguran, sudjelovati u svim ovim sljedećim potezima koje treba napraviti nakon završetka samih pregovora. Dakle, otvaranje ovih poglavlja odnosno otvaranje poglavlja i zatvaranju poglavlja je prethodio i naš rad u Hrvatskom saboru, zato doista čudi da pojedini saborski zastupnici postavljaju pitanje glavnom pregovaraču što se to radi na pregovorima, što se to radi u pregovorima, što smo mi to rekli hrvatskoj javnosti kada svakodnevno mi u Hrvatskom saboru raspravljamo o zakonodavstvu koje se mora prilagoditi Europskoj uniji. Pa nama je svaki dan na dnevnom redu naših sjednica su zakoni u kojima se Hrvatska prilagođava Europskoj uniji. U kojima jasno iznosimo stavove i ministarstva odnosno vlade i naravno stavovi svih naših klubova po tom pitanju. Doista čudi gdje ti ljudi onda sjede. Sjede li u Hrvatskom saboru ili negdje drugdje? Jeli prate uopće sjednice Hrvatskog sabora kada mogu postavljati takva nesuvisla pitanja da ne kažem nešto drugo. Dakle, i na današnjem dnevnom redu koji je ispred nas imamo također neke zakone koji si tiču upravo prilagodbe hrvatskog zakonodavstva i usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Dakle, doista nevjerojatno da se takva pitanja uopće danas mogu postavljati, ali evo činjenica je da se i postavljaju u Hrvatskom saboru. Zato sam i rekao u uvodnom dijelu, prvo o nečemu znati da bi se moglo govoriti o tome što je na dnevnom redu. Dalje, naravno da je Lisabonski sporazum doprinio jednoj drugoj klimi što se tiče proširenja, jer je bilo prije toga spominjano i moguće neproširenje Europske unije. I zato je Lisabonski sporazum odnosno njegovo usvajanje izuzetno značajno promijenilo klimu što se tiče proširenja i stvaranja i stvaranja novog institucionalnog okvira Europske unije. I u tom smislu mislimo da mi sami u Hrvatskoj ne smijemo riskirati sa nikakvim potezima da bismo ovaj proces odugovlačili. Nažalost, čini mi se da posljednja press konferencija predsjednika SDP-a gospodina Zorana Milanovića ide u tom smjeru jednog rekao bih rizika, a tiče se ustavnih promjena koje su nužne da bi da bi Hrvatska mogla uopće pristupiti referendumu i da bi uopće mogla pristupiti u članstvo u Europskoj uniju. Današnje njegove izjave i optužbe na račun HDZ-a, da HDZ opstruira ustavne promjene, potpuno su neprimjerene i nisu temeljene na činjenica. Upravo suprotno. Nužne promjene za ulazak u Europsku uniju upravo pokušava omesti predsjednik SDP-a gospodin Zoran Milanović koji te promjene, odnosno glasovanje za tre promjene uvjetuje nekim interesima koji dolaze iz SDP-a, a tiču se hrvatskih državljana izvan Hrvatske. Tako ponašanje je neprihvatljivo, tim više što je SDP više puta javno iskazivao svoj stav da apsolutno podržava sve ono što je vezano uz pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Stoga doista čudi ova današnja izjava koja pokušava prebaciti lopticu na stranu HDZ-a po pitanju ustavnih promjena. Dakle jedan potpuno neutemeljena i neistinita tvrdnja od strane predsjednika SDP-a. Ja se nadam da se neće dogoditi da dođemo u Sabor sa prijedlogom ustavnih promjena i da SDP ne glasuje za ustavne promjene koje će značiti u budućnosti pristup Hrvatske Europskoj uniji. Dakle, duboko vjerujem da do takve situacije neće doći.

Dakle, potpuno je neprihvatljivo da se u tom smjeru odvija razgovor oko ustavnih promjena koji su itekako potrebni da bi Hrvatska pristupila članstvu Ja želim ovdje pohvaliti rad pregovaračkog tima na čelu sa gospodinom Drobnjakom koji je izuzetno puno napravio. Mi smo i na Nacionalnom odboru koji prati pregovore imali više puta rasprave, ali posebno nam je bila zanimljiva rasprava posljednja u kojim smo sa svim pregovaračima za određena područja, odnosno za određena poglavlja koja nisu otvorena zapravo raspravili sve ono što je pred nama i sve ono što se treba napraviti u kratkom razdoblju. I doista sam uvjerenja da taj posao možemo završiti do kraja ove godine. Naravno da će najteže pitanje biti sasvim sigurno poglavlje 23. ali vjerujemo i u njegovo otvaranje ove godine i zatvaranje na jesen. I ja sam siguran da će se to dogoditi. I stoga puna podrška pregovaračkom timu, puna podrška vladi koja je napravila sve da bismo danas došli u jednu pozitivnu situaciju za Republiku Hrvatsku. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Drobnjak, kolegice i kolege. Ja neću neću diskutirati o pretpostavkama kao što je kolega Frane govorio što će SDP glasovati kako će glasovati, nego ću čisto pragmatično reći nekoliko stvari koje se odnose na osnovu ovog izvješća koje sam pročitao a vezani su kako prvenstveno za zatvaranje nekih poglavlja o kojima ću nešto reći. Jer činjenica je da je predsjedanje Švedske jedna prekretnica, prekretnica koja je pokrenula ove pregovore, normalno vezana i za rasprave odnosno sa sporazumom naše premijerke i premijera slovenske Vlade. Ali pitanje je kako završiti ovo i što dalje? Kako da ova prekretnica omogući uspješnu završnicu? Uspješna završnica je svakako zatvaranje ovih otvorenih poglavlja. U vrijeme ovog zasjedanja iz ovoga je vidljivo da su otvorena poglavlja koja su ovdje navedena, ali ja bih se osvrnuo samo na dva. To je poljoprivreda i ruralni razvitak, poglavlje 11. i 12. - Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. Otvorili smo ta dva poglavlja o kojima je rasprava također i na osnovu određenih i zakonskih odredbi zakona koje je donio ovaj Sabor i normalno da je rezultiralo i mjerama koje su i mjerilima koje smo dobili za otvaranje za poglavlje 11. to je jedno mjerilo bilo, kaže za poglavlje 12. Vjerojatno ona su bila ispunjena i kroz ovu saborsku proceduru odnosno rasprave, a i zakonodavstvo koje smo donosili. sada je pitanje kako i na koji način zatvoriti ta poglavlja jer ona su, kao što je i rečeno ovdje, vezana i za i za povlačenje određenih sredstava kako ovih poglavlja, a poglavlje 11. odnosi se na poljoprivredu i na oko blizu 700 milijuna eura koje bi trebala poljoprivreda dobiti. Ili ustvari kako završiti kompletno sva poglavlja, preostala tri otvoriti i sve zatvoriti i ući do 2012. godine jer pretpostavljamo da bi tada ove 3,5 milijarde u 2012. i 2013. godini trebali ostvariti i sigurno da naše gospodarstvo i sve ostalo pa i politika koja vodi računa na ta sredstva kao takova. Jer što znači ako 2012. ne uđemo, koliko je to gubitak sredstava sredstava koje možemo kao članica povlačiti, koliko je to gubitaka vezano za naš status, ovdje bilo je govora i uvođenje novih investicija, sigurnost jednu drugačiju koju imamo, status koji imamo. Prema tome, 2010. godina i završetak pregovora je jedna od bitnih stvari. To nije baš sada više pitanje mi ćemo kvalitetno radit pa kad završimo završimo jer smo došli u takvu fazu da 2010. godina treba biti godina završetka ovih pregovora. Normalno da je to nešto što u sljedećem razdoblju treba ostvariti pa i kroz ove ustavne promjene što je bilo spominjano, ali isto tako i za ispunjavanje određenih mjerila koje trebamo imati da bi zatvorili neka poglavlja. Ja ću se opet vratit na poglavlje 11.-Poljoprivredu gdje trebamo tri mjerila ili ova hrana poglavlje 12., isto također tri mjerila. Međutim, postavlja se pitanje a i to je ovdje i izraženo, da smo mi za poglavlje 11. – Poljoprivreda i ruralni razvitak koji predstavlja jednu od temeljnih politika Europe, a to je činjenica. Poljoprivreda Poljoprivreda je jedna od temeljnih politika koje su se stvorile i na koje su se objedinile Europa i sada postavlja se pitanje kako da Hrvatska ispuni ta mjerila da bi se zatvorilo to poglavlje. Zašto je to bitno? Zakon o potporama u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju sa onim u Europi. To mi radimo već godinama ovdje. Prvi je takav Zakon o državnim potporama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu donesen u ovom Saboru 23.7.2002. godine. Šta se od tada dešavalo? Pa od tada se dešavalo promjene tih zakona da bi prošle godine donijeli novi zakon, a prije toga je bilo šest promjena i valjda tri uredbe ili dvije uredbe koje su donesene gdje su izmjenjivali određeni članci, ali nijedna od tih promjena nije nas dovela u onaj status da te potpore u poljoprivredi budu prema onim tekovinama koje Europska unija kao takova i naglašava. Zašto je to potrebno? Pa potrebno je uskladiti jer vjerojatno bez toga nećemo ni moći zatvoriti poglavlje 11. I ja sam bio slučajno eto svjedok kada su državnici iz drugih zemalja spominjali upravo taj dio da nismo usuglašeni i da moramo usuglasiti, a prema onome što i Europa ima sada u ovom momentu, a to su tri osnove plaćanja, od izravnih plaćanja, interventnih mjera i mjera potpore ruralnom razvitku. To znači da moramo promijeniti cjelokupno ovo što se kod nas danas dešava da bi ta omotnica od 686 milijuna eura bila dostupna nam, a to znači da 54% može bit izravnih plaćanja, 46% za ruralni razvoj. Mi nažalost danas sa svojom legislativom, odnosno s ovim zakonom to nismo još izdefinirali. Pročitao sam i vidim da je Vlada prišla i postavila je reformu poljoprivredne politike vezano za potpore. Ja vjerujem da će uskoro ona kao takova doći i na ovaj Sabor. Prema tome, htio sam na ovom jednom primjeru reći da zatvaranje poglavlja je vezano opet za određena mjerila i da to ima jedno posebno značenje u pristupnim pregovorima, odnosno za zatvaranje tih pregovora i zato očekujem da odnosno u izvješćima kad se spominju mjerila koja još su nam potrebna da bi se zatvorilo određeno poglavlje, da se ipak možda više naglasi koje to aktivnosti trebao bi ovaj Sabor napraviti, a da se dođe do toga da se određeno poglavlje i zatvori. Evo ja sam pretpostavku imao, recimo to sam i čuo taj Zakon o potporama kao jedan vjerojatno od ključnih da bi se to poglavlje zatvorilo što normalno u ostalim vjerojatno ostala mjerila isto također daju nam određene potrebe da u saborskoj proceduri ih riješimo na kraju zatvorili cjelokupno poglavlje jer danas je zatvaranje cjelokupnih pregovora vezano i za sredstva koja bi trebala 2012. odnosno '13. godine povući kao takova odnosno koristiti. Hvala lijepa. Hvala. Jedna replika. Gospodin zastupnik, doktor Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bodakoš spomenuli ste pitanje poljoprivrede, to je zasigurno vrlo značajno i važno pitanje i koliko treba učiniti u zakonskom dijelu, pa mislim da se u tom dijelu, da smo činili kao što je kolega Matušić činili puno, ali isto tako je vrlo važno reći ovdje da se je učinilo puno na razini Vlade i Ministarstva poljoprivrede glede konkurentnosti naše poljoprivrede da naš poljoprivrednik bude konkurentan kao takav ući uniju. Pa vidimo i u drugim zemljama koje su već jesu članice Europske unije, evo baš čitam ovih dana u susjednoj Mađarskoj da jednostavno traže odgodu za neko vrijeme poljoprivrede, poljoprivredna je vrlo specifična grana vrlo važna i značajna, ja mislim da naše ministarstvo

činjenica je da mi moramo imati jedno stanje u našoj poljoprivredi, ali upravo zbog toga da smo mi prilagođavali naše zakonske odredbe ovima koje su europske onda bi mi već, ne bi imali ove proteste zadnje koje smo imali ovdje kad se samo spomenulo da će se 40% smanjiti, da će izašli su van, zašto se to nije u prethodnim godinama smanjivalo, odnosno išlo na jedan veći dio da se tih sredstava prenosi na ruralni dio, a smanjuje se ova direktna davanja. To je problem koji mi kasnimo u tome dijelu, i ja se bojim da i sada kad dođe ako ste čitali ovu reformu vidjet ćete kakva su i koliko se smanjuju sredstva u direktnom davanju, a pitanje koliko smo sposobni sredstva za ruralni razvoj da povučemo, odnosno na taj način. Inače Zakon o o potporama je zbilja specifičan i Europa je sa svojim potporama zašto ih je mijenjala, mijenjala ih je u onome stadiju kada je postala samodostatna za sebe, kada je stvorila više, veću proizvodnju nego što joj je trebala, onda je počela mijenjati u smislu ovakvoga prelaženja sa direktnoga na ruralni dio. Do tada je ona bila čak i poslije toga i plaćala da se ne sije, a prije toga je davala šakom i kapom. E sada ne može se, kako se kaže mi moramo biti prilagođeni tome i ako se ne budemo prilagodili ja ne znam, gospodin Drobnjak vjerojatno više zna o tome pitanje da li će se poglavlje 11. kao takovo i zatvoriti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, glavni pregovarač

na početku želim zahvaliti svima na riječima potpore, ali također i na svim primjedbama i sugestijama koje su iznesene, vjerujte da mi u pregovaračkom timu ih pažljivo slušamo i pomno vodimo o njima računa. Ja ću nastojati odgovoriti na par pitanja koja je postavljeno, možda neću ići točnim redom. Na početku mislim da je vrlo dobro naglašeno da institucionalna kriza koja je dosta vremena opterećivala Europsku uniju nije bila poticajno ozračje za naše pregovore. To je točno, stupanje na snagu Lisabonskog ugovora to ozračje je bitno poboljšano ali to pokazuje da svaka globalna tektonski poremećaj tipa krize unutar Europske unije također se kolateralno odražava i na šire ozračje. Bilo je nekoliko pitanja u vezi radne skupine za izradu ugovora o pristupanju. Pa za početak dopustite da pojasnim da postoje dvije radne skupine. Postoji radna skupina u Bruxellesu koju čine predstavnici država članica, njih 27, i postoji radna skupina koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske i koja djeluje ovdje u Hrvatskoj, cijeli proces djeluje na način da pri izradi ugovora o pristupanju izrađuje se u ovoj fazi nacrt ugovora. Trenutno smo u fazi tehničkih prilagodbi, odnosno tehničkih adaptacija i naglasak je na ona poglavlja koja su već privremeno zatvorena, gdje je sve definirano i gdje radna skupina u Bruxellesu ugrađuje određene elemente ugovora, a potom prinosi nama na pozornost radi provjere, mi također smo u ekstenzivnom dijalogu s Europskom Komisijom glede prijevoda stručne terminologije na hrvatski jezik koji će biti jedan od službenih jezika Europske unije, jer će ugovori o pristupanju dakako biti i u hrvatskoj inačici za potpisivanje i to je postupak koji također je u tijeku. Ja bih rekao da je u tehničkim adaptacijama velik dio posla napravljen. Što se tiče izrade samog ugovora o pristupanju u nekim drugim dijelovima on je još u početnoj fazi, ali mislim da je dinamika dobra, i mi ćemo vas kada se akumulira dovoljno informacija vezanih uz sam ugovor naravno o tome izvijestiti. Kad je bilo riječi o pripremama za korištenje fondova, tu želim naglasiti da riječ je o poglavlju 22. regionalna politika i strukturni fondovi koja ima 7 mjerila za zatvaranje i tih 7 mjerila je zapravo obrazac za naše djelovanje, za naše postupanje, i ispunjavanje tih 7 mjerila bitno će pojačati …/Govornik se ne razumije./… odnosno administrativne kapacitete Republike Hrvatske i mi mjerila za ispunjavanje za zatvaranje poglavlja 22. ne doživljavamo kao neku pokoru ili nametnutu obvezu, već kao dobrodošao naputak kako treba reformirati naše strukture kako bi maksimalno iskoristili tih 3 i po i više milijardi dolara koji će biti na stolu. Ja još jednom želim naglasiti da mi smo predali sva pregovaračka stajališta i sva pregovaračka stajališta naravno prošla su Nacionalni odbor i dobila njegovu suglasnost i mislim da je neobično važno ovdje u Hrvatskom saboru podcrtati činjenicu da za sva poglavlja Nacionalni odbor je konsenzualno podržao svih 33 pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske. Mislim da je to podatak koji je apsolutno vrijedan pažnje. Što se tiče poglavlja 23. mi smo dobili poziv za predaju pregovaračkog stajališta 18.2., 18. veljače, taj poziv dobili smo slijedom procjene Europske unije i država članica da smo ispunili sva mjerila za otvaranje poglavlja. Da nismo ispunili ta mjerila mi ne bi bili dobili poziv. Mi smo već idućeg dana 19. veljače predali naše pregovaračko stajalište, a kada će se poglavlje formalno otvoriti to sada ne ovisi samo o nama, i mislim da je to jedan od primjera, dosta je bilo riječi o tome kako brzina u ovim pregovorima ne ovisi samo i jedino o Republici Hrvatskoj. Mi očekujemo mjerila za zatvaranje poglavlja 23., da će biti poznata u što skorije vrijeme i čim dobijemo mjerila za zatvaranje mi ćemo naravno istog časa prionuti poslu. Mi znamo otprilike što će ona sadržati, ali neobično je važno iščitati točno i detaljno kako će biti formuliranja i za nas će mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. biti ujedno operativni obrazac za postupanje u 3 temeljna područja koja obuhvaća Poglavlja 23., a to su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i zaštita manjinskih i temeljnih prava. Riječ je, dame i gospodo, kao što svi znate o uistinu jednom ogromnom poslu. Možda samo spomenuti da je od početka pregovora ovdje u Hrvatskom saboru usvojena su 472 tzv. EU zakona i usvojeno je preko 1100 podzakonskih akata i već te brojke govore same za sebe. Ali, treba još jednom istaknuti da se pregovori odvijaju u bitno drugačijem ozračju. Kako glede politike proširenja tako i u globalnim razmjerima nego što je to bio 5 krug proširenja. I u tim okolnostima činjenica da smo u završnoj fazi ima dodatnu vrijednost i posebnu težinu. Naravno tu su i mjerila za otvaranje i zatvaranje koja su dodatno otežala posao. U svakom slučaju mi sa svoje strane ćemo učiniti sve što je u našoj moći da u ovoj u ovoj godini zatvorimo sva poglavlja. Ja ponavljam, i dalje mislim da je to moguće. Prihvaćam opasku da je to teško, ali, sada je sredina travnja, mislim da nema razloga za pesimizam. Mi ćemo, ponavljam, učiniti maksimalan napor, ali brzina ne ovisi isključivo i samo o nama. Pitanje poljoprivrede, samo da pojasnim. Što se tiče Poglavlja 12. – Sigurnost hrane, fitosanitarna i veterinarska komponenta, to poglavlje je praktički gotovo. Ono nema onu fiskalnu dimenziju kao što ga ima Poglavlje 11. – Poljoprivreda. Mi smo ispunili sva mjerila za zatvaranje i mi smo u završnim konzultacijama, eto danas je odrađen jedan krug zadnjih tehničkih konzultacija u Europskoj komisiji i ja mislim da ćemo mi to poglavlje zatvoriti u lipnju. Ne vidim nikakvog razloga da tako ne bude. Što se tiče poljoprivrede, pa promjena politike poticaja ne znači odustajanje od poticaja, on samo znači stvaranje uvjeta za dobivanje izdašnih EU poljoprivrednih fondova koji iznose preko 600 milijuna eura godišnje. Ono što je bitno je da mi stvorimo potrebne administrativne okvire za to. Poglavito pritom mislim na Agenciju za plaćanje koja mislim da je u poodmakloj fazi ustroja i čitav niz drugih pratećih mehanizama. Kao što je primjerice sustav identifikacije zemljišnih čestica itd. Da, očekujem zatvaranje Poglavlja 11. u zadnjem kvartalu ove godine. Spomenute su ustavne promjene, ja samo želim, s obzirom da je to u nadležnosti Hrvatskog sabora, kratko naznačiti da su ustavne promjene potrebne za zatvaranje nekoliko poglavlja koja se bez određenih ustavnih promjena neće moći zatvoriti. Primjerice Poglavlje 24. – Pravda, sloboda i sigurnost ili Poglavlje 32. – Financijski nadzor. Pa što se tiče ustavnih promjena i tu brzina nije nebitna. Kvaliteta ili brzina također je bilo pitanje. Pa ja bih rekao da kvaliteta je condicio cine qua non ovog procesa. I on je kroz sustav mjerila za otvaranje i zatvaranje postavljen na način da bez kvalitete pregovore jednostavno nije moguće dovršiti. Ne može se ući više nepripremljen u uniju, odnosno gledano iz drugog kuta sustav mjerila za otvaranje i zatvaranje postavljen je u hrvatskim pregovorima od strane država članica i komisija na način da jamči punu pripremljenost Hrvatske. Dakle, kvaliteta je sama po sebi dana kroz novi sustav i nova pravila pregovora. A što se brzine tiče naravno brzina je važna jednako kao i zaštita naših državnih i nacionalnih interesa i nastojimo ići u datim okolnostima što je brže moguće. Naravno vodeći računa i o zaštiti naših vitalnih interesa. I možda na samom kraju želio bih pohvaliti španjolsko predsjedništvo koje je ugradilo kao službeni dio svoje politike, odnosno svoje strategije glede hrvatskih pregovora u pristupanju da otvori sva i zatvori što je moguće više poglavlja tijekom španjolskog predsjedanja. službeno proklamirani španjolski cilj. Nadajmo se da će ga Španjolska uspjeti uz nas, naravno i sve ostale, i ostvariti i nadajmo se da će i kvartalno izvješće, odnosno polugodišnje izvješće o španjolskom predsjedništvu na kraju bilježiti jednako dobre brojke, odnosno jako dobre brojke. Kao što ga eto bilježi i švedsko predsjedništvo. A naravno da u našem izvješću i u našem obraćanju glede tog izvješća mi moramo primarno voditi računa o izvještajnom razdoblju na koje se odnosi tema, a to je druga polovica prošle godine. Ja znam da smo sada dotakli mnogo aktualnih tema od danas, ali sama tema definira da se primarno bavimo švedskim predsjedanjem koje je, ponavljam, bilo za nas vrlo uspješno. I još jednom hvala na potpori i hvala na pozornosti. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavit ćemo sutra u 9,30 sati. Predlažem sa objedinjenom raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitku od samostalne djelatnosti i ostale primitke i konačnim prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Jer se sa oba predložena konačna prijedloga zakona izvan snage stavlja odredba o primjeni porezne stope od 2% posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke veće od 3 tisuće kuna, a manje ili jednake od 6 tisuća kuna tijekom mjeseca. … /Govornica nije Hvala.